Gordan (HDZ)** Poštovane kolegice i kolege, nastavljamo s radom. Najavit ću samo prvu točku jer već vidim da su ruke u zraku. Nastavit ćemo sa radom, točka je: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku, drugo čitanje, P.Z.E

Prelazimo sada na dnevni red. Kao što sam rekao: - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku, drugo čitanje, P.Z.E. br. 78. Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 85. Ustava Republike Hrvatske i članka 172. Poslovnika u vezi s člankom 190. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Materijal je dostavljen u pretince.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 Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pravosuđe i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Izvješća ste primili na sjednici. Molio bih sada predstavnika predlagatelja, državnog tajnika u Ministarstvu pravosuđa, Juru Martinovića da dodatno obrazloži navedeni prijedlog zakona. Izvolite. Uvažene zastupnice, uvaženi zastupnici. Evo pripala mi je čast da u ime Vlade prezentiram ovaj konačni Prijedlog zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku. izvan onog protokola bih vam želio reći a to je da uvijek kada se zadire u bilo koji zakon iz sfere kaznenog prava u biti mi kao društvena zajednica i vi koji u konačnici usvajate ovaj zakon šaljete poruku hrvatskoj javnosti i hrvatskim građanima kakav je naš odnos prema kriminalitetu. Dakle to je regulirano materijalnim zakonima i procesnim, u ovom slučaju se krenulo u Izmjenu zakona o kaznenom postupku. Istina u jednom manjem dijelu su to novine naše domaće, Zakona o kaznenom postupku, u većem dijelu ove izmjene su u biti prilagodba domaćeg zakonodavstva, pravnim stečevinama u sferi kaznenog prava, pravnim stečevinama EU. Hrvatski sabor je nakon rasprave o prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama ZKP-a i povezanih zakona na 3.-oj sjednici 29. ožujka 2017. prihvatio Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku a ovaj Konači prijedlog zakona izrađen je sukladno iznesenim primjedbama, mišljenjima i prijedlozima. Ovim prijedlogom zakona predložene su 7. Izmjene i dopune Zakona o kaznenom postupku iz 2008. kao i Izmjena zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta te prestanak važenja Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kaznenim djelima i prekršajima. A razlog za predlaganje sveobuhvatne intervencije u čak tri zakona je prvenstveno, usklađenje domaćeg i kaznenog zakonodavstva sa pravnom stečevinom EU-a. EU-a. Četiri direktive su u provedbi, Direktiva iz 2012. br. 29, Europskog parlamenta i Vijeća, o uspostavi minimalnih standarda za pravnu potporu i zaštitu žrtva kaznenog djela, te o zamjeni okvirne odluke vijeća iz 2001. br. 220, a radi se o položaju žetve u kaznenom postupku. Druga direktiva koja se ovim promjenama implementira u Zakon o kaznenom postupku je iz 2013. br. 48 Europskog parlamenta i Vijeća, dakle radi se o pravu na pristupu odvjetnika u kaznenom postupku na njegovom samom početku dok se procesne radnje odvijaju pred u pravilu policijom, i u postupku na temelju Europskog uhidbenog naloga te o pravu na obavješćivanje treće strane u slučaju oduzimanja slobode na komunikaciju s trećim osobama i konzularnim tijelima čije je datum prenošenja 27. studenog 2016. godine koji se izravno primjenjiva. Nadalje, inkorporiramo ovo naše zakonodavstvo Direktivu iz 2014. br. 24. Europskog parlamenta i Vijeća, a govori se o zamrzavanju i oduzimanju predmeta imovinske koristi ostvarene kaznenim djelima u EU-u. I četvrta direktiva je br. 62 iz 2014. Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014., dakle govori se o kazneno-pravnoj zaštiti eura i drugih valuta od krivotvorenja. Dakle ova prva direktiva u odnosu na transparirane odredbe ove direktive transponiranjem iako ZKP iz 2008. već sada sadrži niz odredaba kojima uređuje prava žrtve kojima žrtvama kaznenih djela vrlo visok stupanj zaštite njihovih prava, transponiranje odredaba navedene direktive ipak zahtjeva intervenciju u prvom redu odredbe glave 5. ZKP-a iz 2008. ali i što je najvažnije, u samu definiciju žrtve i to se ovim izmjenama radi. Druga direktiva Europskog parlamenta iz 2013. godine je u pravu pristupa odvjetnika u kaznenom postupku i u postupku na temelju Europskog uhidbenog naloga, te o pravu na obavješćivanje treće strane u slučaju oduzimanja slobode i na komunikaciju s trećim osobama i konzularnim tijelima. Transponiranje odredba ove direktive zahtjeva određenu intervenciju u spomenuti zakon ZKP iz 2008. godine. Tijekom izrade zakonskog teksta, zaključeno je imajući vidu odredbe navedene direktive koje uređuju područje njezine primjene a nakon analize važećih odredba ZKP-a iz 2008., kako je nužno intervenirati u članak 208. koji uređuje pitanje obavijesnih razgovora sa osumnjičenicama koji u svojoj suštini predstavljaju ispitivanje u smislu odredaba direktive, pa je već od tog trenutka osumnjičenicima potrebno omogućiti aktivno ostvarivanje prava na pristup branitelju. Kao posebno važna ukazala se i potreba uređivanje situacije u kojima se tijekom prikupljanja obavijesnih obavijesti ustanovi kako u odnosu na određenu osobu postoji osnove sumnje počinjenja kaznenog djela s obzirom na to da od navedenog trenutka ta osoba postaje osumnjičenik i stječe sva procesna prava koja joj pripadaju sukladno direktivi. Iako direktiva ne nameće obvezu po pitanju dokazne snage navedenih ispitivanja, nakon opsežne i dugotrajne rasprave o ovom pitanju, tijekom koje su proučena i riješena iz rješenja iz Komparativnog prava, većina država članica EU-a, uopće ne poznaju institut obavijesnih razgovora sa osumnjičenikom, tj. ne razlikuje formalno i neformalno ispitivanje osumnjičenika nego se ispitivanje osumnjičenika provodi uz propisana upozorenja a u velikoj većini, policija može provesti ispitivanja osumnjičenika koji ima dokaznu snagu. Zaključeno je, kako bi svakom ispitivanju osumnjičenika pred policijom uz branitelja ili bez njega, pod uvjetom da je osumnjičenik propisano upozoren i odrekao se svog prava trebalo dati snagu dokaza u postupku koji slijedi. Imajući u vidu da se dio povreda Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljenih sloboda koje u odnosu na postupanje nacionalnih tijela RH utvrdio Europski sud za ljudska prava odnosi upravo na fazu ispitivanja osumnjičenika, od strane policije kako bi se osigurale poštivanje procesnih prava osumnjičenika i spriječilo moguće povrede, predlaže se da se kao dodatni garant zakonitosti postupanja policije i dokazne snage tog ispitivanja tijekom kasnijeg postupka propiše da se ispitivanje osumnjičenika pred policijom snima uređajem za audio-video snimanje. Audio-video snimanje obuhvatilo bi ispitivanje u cijelosti, uključujući pouku o pravima i eventualno izričito odricanje od prava na branitelja. Treća direktiva dakle, govori o zamrzavanju i oduzimanju predmeta imovinske koristi koje su ostvarene kaznenih djelima u EU-u. U odnosu na ovu direktivu, kazneno postupovno pravo bilo je potrebno transponirati odredbe, koje se odnosi na postupak oduzimanja imovinske koristi na temelju osuđujuće presude i oduzimanje bez osuđujuće presude prema članku 4. direktive, privremene mjere tzv., osiguranja oduzimanja imovinske koristi tzv. zamrzavanja imovine prema članku 7. direktive i mjere kojima se osigurava aktivno sudjelovanje u postupku zaštite prava okrivljenika i drugih osoba u odnosu na koje su koje su primjenjene privremene mjere osiguranja oduzimanja imovinske koristi, dakle zaštitne mjere iz članka 8. direktive. Navedenu materiju trenutno u većoj mjeri regulira Zakon u postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajima, u daljnjem tekstu Zakon o oduzimanju te koristi ali dijelom je reguliran odredbama Zakona o kaznenom postupku i Zakona o uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta. Valja primijetiti da iako je Zakon o oduzimanju u prvo redu bio donesen s ciljem da se u njemu objedini zakonska regulativa postupka oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem, odnosno postigne cjelovito, jasnije, jednostavnije uređenje ovog postupka, ta je materija i dalje ostala regulirana i u drugim zakonima pa navedeni cilj i nije bio ostvaren. Naime, usred činjenice da je materija oduzimanje imovinske koristi djelomično ostala regulirana u drugim propisima u praksi se postupak oduzimanja imovinske koristi mogao provesti i bez pozivanja na Zakon o oduzimanju što je dovelo do rijetke primjene navedenog zakona u praksi. Imajući u vidu iznijeto, a nakon opsežne rasprave u ovom pitanju sa predstavnicima stručne javnosti predlagatelj se odlučio na premještanje pojedinih u osnovi ključnih odredaba Zakona o oduzimanju koristi u ZKP iz 2008. godine. Time se uz sadržajne izmjene pojedinih odredbi nastoji objediniti pravna regulacija postupka oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom, odnosno protupravnom radnjom u jednom propisu. Intencija je predlagatelja da se objedinjavanjem ključnih odredbi koje se odnose na oduzimanje imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom u ZKP-u iz 2008. izbjegne neujednačenost u njihovoj primjeni, ali i trenutni primjeri iz prakse koji pokazuju da se ovisno o konkretnom slučaju i praksi pojedinog suda primjenjuju konkurirajući odredbe Zakona o oduzimanju ZKP-a i Kaznenog zakona koje u bitnome reguliraju istovjetnu materiju, primjerice pozivanje na Zakon o oduzimanju i KZ iz jedanaeste prilikom donošenja Odluke o oduzimanju imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom oduzimanja imovinske koristi i bez prijedloga ovlaštenog tužitelja pozivom na članak 5. KZ-a i slično. Ovakvi primjeri ukazuju na zaključak da Zakon o oduzimanju koristi ipak nije ostvario svoj primarni cilj što je u osnovi razlog da se predloženim izmjenama Zakona o oduzimanju, da se te izmjene prenesu u ZKP kako bi se izbjegla pravna nesigurnost u kaznenoj sferi, odnosno kada se odlučuje o kaznenom progonu. Posebno u pogledu zamrzavanja imovinske koristi bit će propisano da se privremena mjera može odrediti i prije započinjanja kaznenog postupka ili podnošenja prijedloga za oduzimanje imovinske koristi. Do potvrđivanja optužnice, određivanja rasprave na temelju privatne tužbe ili podnošenja prijedloga za oduzimanje imovinske koristi privremena mjera može trajati najdulje dvije godine, a nakon toga najdulje 6 dana od dostave državnom odvjetniku obavijesti o pravomoćnosti odluke kojom se oduzeta oduzeta imovinska korist, kojom je oduzeta. Rok od dvije godine ne teče za vrijeme prekida istrage. Očekuje se kako će upravo ovakvo rješenje u najvećoj mogućoj mjeri povećati učinkovitost sustava oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom. Kako bi se postiglo paralelno sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku predviđa se donijeti izmjenu Zakona o USKOK-u, Zakon o oduzimanju, dakle i Zakon o prekršajima. Paralelnim stupanjem na snagu sva ova tri zakona na jednom će mjestu ZKP iz 2008. kao organskom zakonu biti objedinjene sve odredbe koje se tiču oduzimanja imovinske koristi ostvareni kaznenim djelom i to u odnosu na sva kaznena dakle stupanja na snagu Zakona o izmjenama Zakona o USKOK-u prestale bi važiti odredbe kojima se regulira osiguranje prisilnog oduzimanja sredstava prihoda ili imovine ostvarene kaznenim djelom. Budući će one postati suvišne trenutkom stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku u kojem će biti objedinjene sve relevantne odredbe o postupku predlaganja i određivanja privremenih mjera osiguranja oduzimanja imovinske koristi koje će se primjenjivati i u predmetima iz nadležnosti Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta. U odnosu na Zakon o prestanku važenja Zakona o oduzimanju imovinske koristi premještanje u Zakon o kaznenom postupku odredbe Zakona o oduzimanju koristi koje po svom sadržaju ulaze u procesni zakon učinilo je postojanje posebnog Zakona o postupku oduzimanja imovinske koristi suvišnim tim više što predmetna materija kao adhezijski postupak sada postaje dijelom organskog zakona čime će se osigurati puna jedinstvena primjena ovih odredbi u praksi. Dakle imamo i četvrtu direktivu Europskog parlamenta i Vijeća u kazneno-pravnoj zaštiti eura. Što se tiče transponiranja odredbe ove direktive imajući u vidu da se radi o direktivi koja se samo podredno odnosi na materiju kaznenog postupovnog prava radi prenošenja članka 9. navedene direktive bilo je potrebno intervenirati u članak 334. ZKP-a iz 2008. na način da se u katalog kaznenih djela za koja je moguće odrediti primjenu posebnih dokaznih radnji unese i kazneno djelo izrade, nabavljanja, posjedovanja, prodaje ili davanja na uporabu sredstava za krivotvorenje iz članka 283. Kaznenog zakona iz 2011. U preostalom dijelu navedena odredba citirane direktive već je transponirana u Zakon o kaznenom postupku iz 2008. obzirom da je članak 334. u točki 2. ZKP-a iz 2008. kao jedno od kaznenih djela za koje je moguće odrediti primjenu posebnih dokaznih radnji navedeno i kazneno djelo krivotvorenja novca iz članka 274. KZ iz jedanaeste godine. Preostale izmjene rezultat su potreba na koje je ukazala praksa uklanjanja uočenih nejasnoća i usklađivanja sa mjerodavnim nacionalnim pravom. Kao neke od važnijih treba istaknuti sljedeće izmjene. Dakle, prešli smo iz ove sfere prilagodbe Zakona o kaznenom postupku sukladno tim direktivama i ulazimo u ovu sferu koju smo ovdje mi, dakle mijenjali autonomno, dakle i manifestiramo svoj odnos prema kriminalitetu u Hrvatskoj. Dakle, predlaže se izmjena instituta jamstva na način da bi se istražni zatvor mogao ukinuti i zamijeniti jamstvom samo u slučaju ako je određen zbog toga što je osoba za koje postoji osnovana sumnja da je počinila kazneno djelo u bijegu ili ako osobite okolnosti upućuju na opasnost da će pobjeći. Stav je Ministarstva pravosuđa kako bi institut jamstva kao mjera osiguranja nazočnosti okrivljenika u kaznenom postupku svakako trebalo regulirati znatno restriktivnije u odnosu na postojeće zakonsko rješenje. Stoga se predlaže rješenje da institut jamstva ne može zamijeniti istražni zatvor u slučajevima koluzijske opasnosti kod utjecaja na svjedoke, uništavanje dokaza, interakcijske opasnosti. Dakle, kod opasnosti ponavljanja djela i opasnosti od uznemiravanja javnosti kod kaznenih djela za koje je moguće izreći dugotrajni zatvor. A okolnosti djela su posebno teške. Na isto je ukazao i Ustavni sud u svojoj odluci iz 2015. godine 1451. Predlaže se obvezu policije da promptno, dakle druga stvar, ovo je oko jamstva, mislim da stručnoj javnosti ali i vama koji ste pratili izmjene zakona je jasno da se ovdje radi jedna restrikcija u odnosu na mogućnost korištenja instituta jamstva, kao supstituta kao zamjene za istražni zatvor, kada se tijela gonjenja odluče, dakle dakle okrivljenika lišiti slobode i držati ga u istražnom zatvoru za vrijeme trajanja postupka iz razloga da bi se osigurali tzv. probici, odnosno interes postupka. Dakle, suzila se ta mogućnost u dosadašnjem zakonskom rješenju, dakle jamstvo se kao zamjena za istražni zatvor moglo odrediti u svim istražno zatvorskim razlozima, a to je pod točkom 1. je ta opasnost od bijega, 2. utjecaj na svjedoke i skrivanje tragova, 3. ponavljanje dijela i 4. zbog teških okolnosti dijela. Dakle, sada se jamstvo, moći će se ponuditi samo za situacije kada se radi o razlozima, od opasnosti od bijega, to je nešto što smo već nekad ranije imali, pa je evo, ovo je reakcija društva na nekakvu praksu koja je izazvala pozornosti, zakonodavac se odlučio na ovakvo rješenje. Dakle, druga izmjena se odnosi na postupanje policije, dakle predlaže se obvezu policije da promptno obavijesti državnog odvjetnika o poduzetim izvidima u roku od 24 sata. Zamijeniti obvezom pravovremenog obavješćivanja o poduzetim radnjama, naime, predmetno ima za cilj ubrzati postupanja policije i povećati njezinu učinkovitost, smanjujući nepotrebno administriranje, na najmanju moguću mjeru, a uz zadržavanje kontrole Državnog odvjetnika nad radnjama koje policija provodi u prethodnom postupku. Također je jasnije propisana ovlast policije, da samostalno poduzima hitne dokaze radnje, na način da bi za kaznena dijela, za koja je propisana kazna zatvora, teža od 5 godina u slučaju postojanje opasnosti od odgode i potrebe provođenja dokaznih radnji, policija odmah obavještavala državnog odvjetnika, osim za provođenje dokazne radnje, privremenog oduzimanja predmetna i pretrage. Novost je i ta da bi državni odvjetnik mogao poduzimati poduzimanje hitnih dokaznih radnji prepusti policiji, s tim u vezi ističe se da su Ministarstvo unutarnjih poslova i Državno odvjetništvo RH, suglasni s ovakvim uređenjem, to tim više što je suradnja ta dva detalja, detaljno propisano protokolom o njihovoj međusobnoj suradnji. U odnosu na rad državnih odvjetništava, predlaže se jedna izmjena kojima je cilj dodatno uravnotežiti zahtjev za učinkovitošću kaznenog progona sa zahtjevom za zaštitom prava obrane, tako se uvodi institut proširenja istrage, koji je poznavao Zakon o kaznenom postupku iz 97' godine a koji je nužno ponovno propisati zbog potreba na koje je ukazala svakodnevna primjena Zakona o kaznom postupku iz 2008. u radu državnih odvjetništava. Uz to predlaže se jednostavniji koncept, produljenja istrage radi rasterećenja državnih odvjetnika od administriranja, administriranja, prilikom formalnog produljenja istrage, te se produljuju rekurzivni rokovi za poduzimanje optužnice. Nadalje, detaljno su normirani institut povlačenja optužnice i vraćanja optužnice, čija je podnormiranost u praksi izazivala određene nedoumice. Novost je da se kod završetak isprave, vraćanje optužnice državnom odvjetniku i povlačenje optužnice uvodi sudska kontrola. Nasuprot tome, u odnosu na način prijedloga zakona koji je prihvaćen u Hrvatskom saboru u prvom čitanju, odustaje se od uvođenje instituta povrata u prijašnje stanje u korist državnog odvjetnika. Predviđa se da mogućnost …/Govornik se ne razumije./… kaznenog postupka u slučaju kada je zahtjev za obnovu podnesen na temelju konačne presude Europskog suda za ljudska prava, kojem je utvrđena povreda prava i sloboda iz Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, ako je povreda konvencije utjecala na ishod postupka. A povreda ili njena posljedica se može ispraviti u obnovljenom postupku, predmetnom izmjenom u svakom pojedinom slučaju nastojati će se voditi računa o tome da obnova postupka ovisi o okolnosti, je li povreda konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda utjecala na ishod domaćeg postupka, te mogu li se povrede konvencije ispraviti u ponovljenom postupku, pri čemu se u mjeri u kojoj to moguće, obnavlja onaj stadij postupka u kojem je došlo do povrede. Stoga je predviđeno da će sud u rješavanju kojim dopušta obnovu kaznenog postupka odrediti da se postupak vrati u stadij postupka pred optužnim vijećem ili u raspravu ili u postupak povodom žalbe ili izvanrednih pravnih pravnih lijekova, ovisno o tome gdje je Europski sud utvrdio povredu. Predviđa se kako će prvostupanjski sud prije dostavljanje spisa vrhovnog sudu, odgovor na zahtjev dostaviti osuđeniku i njegovom branitelju. Ova intervencija, bila je potrebna uvažavajući stavove Ustavnog suda RH, koji je pozivajući se na praksu Europskog suda za ljudska prava ponovio shvaćanje kako povreda načela procesne ravnopravnosti stranaka, odnosno kolokvijalno se to govori jednakost oružja i prava na kontradiktorni postupak, postoji u slučaju da Vrhovni sud RH, nije dostavio okrivljeniku očitovanje Državnog odvjetništva RH na uvid i odgovor. Ukazuje se kako to očitovanje Državnog odvjetništva RH, po svojoj pravnoj prirodi predstavlja obrazloženo mišljenje o osnovanosti podnositelja zahtjeva. Evo poštovane zastupnice i zastupnici to je ono što smo mi prije davanja na raspravu imali potrebu reći vama saborskim zastupnicima. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem. Dvije su replike. Prvi je kolega Miro Bulj. Izvolite. **Bulj, kazali ste da narodu treba prikazati kakav je ovaj kazneni postupak, međutim dosadašnji postupci, ovo je 7 izmjena od 98' godine imate li možda učinke našeg kaznenog postupka, ka Zakonu o kaznenom postupku prema ratnom profiterstvu i privatizaciji sve kriminalna djela koja su se dogodila hrvatskome narodu nisu jel da jesu i da je išlo ovo što sada govorite, što sada spominjete u izmjenama dobro je ovo jamstvo riješeno da nema svako pravo jamstva, onaj tko ima da bude sloboda, tko nema da ode, ali ovo oduzimanje imovinske koristi da je se poštivao zakon bilo koji danas bi Hrvatska bila najbogatija država. Kažite mi imaju li učinci znači ovih svih zakona Ministarstvo pravosuđa, postoji li ikakav učinci svih tih procesa svih tih pljački naše imovine, tvrtki, svega dobro, imaju li učinci koliko je oduzeto imovine od toga sve jel je činjenica da 2010. godine je bio donesen Zakon o nezastarijevanju ratnog profiterstva i i privatizacije, znači privatizacije koja se događala u kriminalu međutim Ustavni sud u slučaju Sanadera je taj postupak u biti prikazao da je nezakonit taj zakon. Kako te stvari ispraviti u hrvatskom društvu koje su nanijele najveće zlo, gore nego što su osvajači od turskoga carstva do sada gore nego srbočetnička vojska u Domovinskome ratu? Kako riješiti taj ključni problem da se vrati oduzeta imovina narodu tj. onima koji su je stvarali? Znači imaju li ikakvi učinci u ovome zakonu, a poglavito DORH ja sa osobno dizao kaznene prijave protiv ratnog profiterstva do dan danas nikakvo rješenje osim šta su ti sada najbogatiji ljudi u Hrvatskoj. Hrvatsku)** Uvaženi zastupniče Bulj. Dakle respektiram sve vaše bojazni, sve vaše strahove i govorite sa jednog šireg društvenog aspekta dobre stvari. No ja vam moram reći da je kazneno pravo jedna sfera o kojoj sam uvodno rekao dakle reakcija društva na kriminalitet. Ove procesne zakone koje danas mijenjamo koje ustvari predlažemo da Sabor usvoji i izmjeni su alati koje dajemo sudbenoj vlasti koja je jedna posebno odvojena treća grana vlasti i vi kao donositelj zakona i ja u ovom trenutku pripadam izvršnoj vlasti jednostavno ne možemo utjecati kako će oni primjenjivati zakon, ali mi im dajemo dobre alate. Ta jedna želja ljudska, univerzalna kod sviju da se to sve brzo sankcionira da se odmah vrati imovina je nešto što se kroz ovaj Zakon o kaznenom postupku u biti suština, srž Zakona o kaznenom postupku je jedan balans koje društvo nastoji postići između želje za brzim i učinkovitim progonom svih počinitelja kaznenih djela otkrivanje i procesuiranje i naravno oduzimanje svake koristi od kaznenog djela. Ali s druge strane mi smo demokratsko društvo, mi smo članica obitelji država država EU i mi imamo visoke standarde zaštite ljudskih prava i jamstva okrivljenicima u kaznenom postupku, njih štiti presumpcija nevinosti i taj jedan balans kroz zakonodavni okvir stalno se mora postizati i ovaj Zakon o kaznenom postupku je na tom tragu. Pa oni koji su bolje pratili, razumili i ovu izmjenu vidite da ovdje ima nekih stvari gdje se osnažuje represivni aparat, dakle kod ovih izvida, kod činjenice da će se dokaz prvo ispitivanje kod policije smatrati dokazom u daljnjem tijeku postupka, a s druge strane imate nekakva jamstva pravima branitelja da pristupi na vrijeme. Dakle to je taj balans koji se stalno pokušava postići i to je vječna težnja koju ćemo raditi kroz zakonodavne okvire kao i sva demokratska društva. Hvala. Hvala. Druga po redu uvažena kolegica Dragica Roščić. Izvolite. **Vranješ, Dragica (HDZ)** Zahvaljujem predsjedniče. Uvaženi kolega Martinović. Drago mi je da se u ovom drugom čitanju uvažili svi komentari iz prvog čitanja, a odnose se na duljinu istrage. Naime, prije desetak godina kada su se mijenjale odredbe koje se tiču istrage glavni argument s prebacivanja sudske istrage i mijenjanja toga svega bilo je da će se istraga provoditi u kraćim rokovima. A nažalost u prvom čitanju pred nama su bili prijedlozi da se ti rokovi produže. Ukoliko nije moguće povećati učinkovitost istrage u zadanim rokovima može se treba razmisliti da se u novim odredbama zakona odnosno u novom zakonu koji će se sljedeći put donositi da se razmisli o mijenjanju cijele te istrage, a ne produžavanju rokova koji su sada već zadani. Hvala. Hrvatsku)** Hvala vam na sugestiji. Naravno ja bih rekao i stručna javnost i ja osobno mislim tako kao i vi. Ja sam sada rekao dva ključna zahtjeva i ključna očekivanja društva od Zakona o kaznenom postupku je učinkovit progon i s druge strane maksimalna zaštita osobnih sloboda i prava osoba koje postanu osumnjičenici pa nakon toga i okrivljenici i tu se stalno traži balans. Nerado govorimo o osobnim aspiracijama i željama kako bi to trebalo izgledati. Po meni je istraga nešto što je mijenjano u hrvatskom kaznenopravnom sustavu i mislim da je vrijeme kada je ona bila pred sudovima bilo nešto učinkovitije i bilo je manje odugovlačenje nakon nakon toga tih postupaka s obzirom da ovaj način istrage koje vode državna odvjetništva i USKOK ima jedan nedostatak, a to je tzv. kontradiktornost kada tamo u njihovim radnjama tijekom cijele istrage nema nazočnog branitelja. Pa se onda događa da se sve te iste radnje ponovno iz procesne nužde da bi druga se strana izjasnila o tome svi ti dokazi ponovno provode. Mislim da tu ima nekih manjkavosti i hendikepa koji ćemo kada se bude radio konačni prijedlog novog zakona o kaznenom postupku koji se zagovara u stručnoj i općoj javnosti pokušati te stvari rekao bih bolje izbalansirati. Prelazimo sada na izvješća odbora. Želi li netko od predsjednika odbora uzeti riječ? Ako ne, otvaram raspravu. Prvi se za riječ javio uvaženi kolega Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e. Hvala lijepa uvaženi predsjedniče SAbora. Uvažene kolegice i kolege. Pred nama su danas izmjene Kaznenoga zakona u drugom čitanju. Većina onoga što sam mislio reći o tim izmjenama rekao sam prilikom prvog čitanja. I s obzirom da se ovdje u drugom čitanju praktički ništa bitno nije promijenilo, mi ostajemo kod našega stava. Dakle Klub zastupnika Živoga zida a taj je da ovaj zakon nećemo podržati, ove izmjene zakona. Ovdje se nama danas govori, bolje rečeno čita, kako će ove Izmjene kaznenog zakona 7. po redu, dakle 7. po redu omogućiti efikasni i učinkoviti progon kriminalaca, posebno onih optuženih za najteža kaznena djela ali mi u praksi svakodnevno vidimo da to jednostavno ne funkcionira. Trebam li samo podsjetiti evo na najsvježija primjere, danas je prepolovljena kazna Paravinji, svi znamo tko je on i on će biti, on će već za 4 godine moći zatražiti izlazak iz iz pritvora, odnosno zatvorske kazne. Znači kakvu poruku nam šalje naše ministarstvo, naše pravosuđe? Šalje nam poruku, dragi ljudi naoružajte se ili bježite iz Hrvatske. Isto tako imamo primjer čovjeka koji je opustošio Hrvatsku, prodao naš energetski sektor strancima koji se danas predstavlja kao književnik, slobodno hoda po Zagrebu, pametuje nam po medijima, još malo pa će biti vjerojatno ponovno kandidat za Sabor, to je ta učinkovitost o kojemu nam svakodnevno svjedoči naše pravosuđe. Ova 7. izmjena Kaznenog zakona bolje bi bilo naravno da se napiše novi, kao što ste i sami spomenuli, ali očito se neće. Daljnje štiti krupne kriminalce, daljnje štiti one koji pljačkaju, daljnje štiti one koji bacaju ovu zemlju na prosjački štap a dodatno pogoršava poziciju malih ljudi koji pokušavaju ostvariti svoja prava pred sudovima. Podsjećam još jednom na članak koji se dodaje 43.a i članak 208.a koji praktički rade inverziju žrtve i počinitelja kaznenoga djela gdje se dakle žrtva mora vještačiti. Znači umjesto da se vještači kriminalac, mi ćemo vještačiti žrtvu. I podsjećam da već i u ovom trenutku oko 30 do 40% žrtava odustaje od bilo kakvog svjedočenja iz jednostavnoga straha dakle da će na kraju ona snositi posljedice toga suđenja a sa ovim, ovom još, ovim vještačenjem koje se sada uvodi kao obavezno vjerujem da će taj postotak biti još veći. žrtve biti proglašavane krivima što ih je netko pretukao, što ih je netko opljačkao, silovao, biti će proglašene psihički bolesnima, neuravnoteženima a sve posebno u slučajevima ako se budu zamjerile nekom političkom moćniku ili bogatašu koji je u vezi sa političarima. Također status žrtve narušen je i novom definicijom pojma žrtve, oštećenika i osumnjičenika prema članku 202. ZKP-a sve na štetu procesnih i materijalnih prava žrtva a pogotovo na štetu žrtve koja je preuzela ulogu oštećenika kao tužitelja koja je samostalno nastavila kazneni progon o čemu svjedoče članci od 57., predloženi članci od 57. do 59. Zbog novih promjena biti će nemoguće provesti djelotvorni prethodni postupak i izvide istrage jer će dakle počiniteljima kaznenog djela biti omogućeno da od prvoga trenutka imaju sa sobom odvjetnike. Tko će ih moći platiti moći će ih imati 3, 5, 10, koliko god tko bude htio i ustvari se zaštiti od toga da se saznaju konkretne stvari zbog kojih je netko osumnjičen. Predlagatelj predlaže zakon koji neće omogućiti sveobuhvatan, brz, temeljit, revan, pažljivi i smislen prethodni postupak. Uz to se ukida i tajnost postupka pa se ovakvom praksom dolazi u direktnu suprotnost sa europskim pravnim standardima ali i sa demokratskim i civilizacijskim vrijednostima. Ovaj zakon, ovakva izmjena zakona direktno ugrožava ustavni poredak i vladavinu prava. Ja znam da sam sada većini ovdje prisutnih zastupnika govorio a da me oni nisu slušali, isto kao što sam govorio i kada je bio Zakon o koncesijama, isto kao i kada je bio Zakon CETA, isto kad je bio Zakon o GMO-u, o slanju hrvatskih vojnika na rusku granicu. Ali zbog hrvatskih građana ja sam dužan reći da svi ovi zakoni koje mi usvajamo idu na njihovu štetu. Neki od zastupnika i ljudi ljudi koji imaju utjecaj u politici shvatiti će koje su izmjene ovoga Kaznenog zakona kao i uvijek kada budu vidjeli njegove posljedice ili još gore kada ih budu osjetili na vlastitoj koži. Žao mi je što je to tako, žao mi je što je ovaj zakon već unaprijed određen da mora biti donesen, što će sutra zastupnici mehanički dignuti ruke za njega, kao i uvijek do sada. Imamo dakle 76 ruku koje će bez problema ovo izglasati. Ali ponavljam još jednom, moja je dužnost ovdje bila reći da je ovaj zakon štetan i da ga zastupnici Živoga zida nadam se i još neki neće podržati. Hvala lijepa.

ja vas moram podržati u nekom vašim riječima ali ne mogu da ne spomenem a nisam mogao da ne ustanem, a da ne govorim o onome što se spomenuli a to je žrtve. Najveće žrtve hrvatskoga pravosuđa su žrtve iz Domovinskoga rata, su žrtve ratne agresije nad kojima je izvršen ratni zločin koji nisu nikada procesuirane, koje stoje u nekim ladicama pa tako imamo spoznaju da je u prošloj godini samo 23 postupka su provedena za ratne zločine, dakle treba nam još jedno 200 godina da bi uopće približili licu pravde sve one koju su zaslužili da pred njega dođu. I ne mogu ovdje a da ne spomenem dva slučaja u Hrvatskoj, za ratne zločine. Jedan je Tomislava Merčepa, organizatora obrane grada Vukovara, hrvatskoga branitelja, koji se nalazi u zatvoru u Hrvatskoj za ratne zločine koji nije on počinio već pripadnici, navodno njegove jedinice koje je on bio zapovjednik i zbog zapovjedne odgovornosti, zbog nesprečavanja i nesankcioniranja onoga što moguće počinili njegovi pripadnici njegove postrojbe za koju nije utvrđeno da je on bio njezin zapovjednik, dočim za iste, slične ili puno veće zločine u gradu Vukovaru je oslobođen kaznene prijave za ratne zločine Vojislav Stanimirović, za kojega eto, nije se ni pokušalo utvrditi da li je bio zapovjednik obrane tj. oslobađanja grada Vukovara od Hrvata, da li je uopće kriv ili nije kriv, nije se ni pokušalo, mada još postoji živi svjedok, žrtva koja želi da svjedoči ali pitanje da li će umrijeti do dođe pravde na njezin prag. **Jandroković, Gordan Hvala lijepa. Uvaženi zastupnice Culej, vi ste u pravu kad tvrdite da mnogi ratni zločini u Hrvatskoj još nisu procesuirani, sada je prošlo već 26 ili malo manje godina od vremena od kad su ti zločini napravljeni, a koliko vidimo, pravda je vrlo spora i u pravilu, nije dostižna. Naravno da ovo što se spomenuli da ljudi umiru i da je vrlo vjerovatno da mnogi od tih zločinaca na kraju neće biti niti kažnjeni, što je vrlo loša poruka ovom društvu, koje čeka ozdravljenje, kojemu mu suočavanje s istinom doista pomoglo da se okrene budućnosti. Ali evo imamo i slučaj suđenja za ratne profiterstvo kojih je također u Hrvatskoj bilo jako puno, prema onim podacima koje sam službenom dobio od Ministarstva pravosuđa, u Hrvatskoj je osuđen jedan jedini ratni profiter. Eto, jedan je osuđen i to je dakle, da doista u Hrvatskoj postoji jedan ratni profiter, ja vjerujem da bi mi bili najčasnija država u povijesti svijeta, ali kao što znate istina je ustvari obrnuta, kod nas je to ratno profiterstvo uzelo jako maha, zašto oni nisu osuđeni, ja isto tako ne znam. Ti predmeti postoje, oni su dokumentirani, stoje u nečijoj ladici, u čijoj ladici stoje, koji su interesi tih ljudi ja sad ovdje neću govoriti, ali očito da ni ove izmjene kaznenog zakona neće doprinijeti bržem raščišćavanju, one su samo kozmetičke, mislim da je potreban politička volja ali u ovom trenutku ona jednostavno ne postoji. Hvala lijepa. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala. Prelazimo na raspravu Kluba zastupnika SDP-a, uvaženi kolega Peđa Grbin. Izvolite.

Zahvaljujem poštovani gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege, poštovani gospodine državni tajniče. Mada je to možda neuobičajeno ali ovu raspravu ću morati započeti osvrtom na ono što je govorio moj uvaženi prethodnik. Uvaženi kolega, zastupnici su ovaj zakon pročitali. Ovaj zakon nije tajna ni nepoznanica hrvatskoj javnosti. Javna rasprava za ovaj zakon možda ne pod oznako P.Z.E. 78, već pod nekom drugom, pod kojim se izrađivao još tamo 2015. i prije toga, je prvi put održana prije pune dvije godine. Dakle, o ovom zakonu se izuzetno puno govorilo, mnogi zastupnici su i aktivno sudjelovali u njegovoj izradi dajući primjedbe, prijedloge i sugestije, i ovaj zakoni koji je sada pred nama, plod je takve suradnje i rada. Molim vas da kvalifikaciju kakvu ste iznijeli drugi puta zadržite za sebe, ako za njih nemate valjano uporište. No da se vratimo samom sadržaju zakona. Predmetni zakon je naravno u bitnome usklađenje sa pravom EU-a, ali ne u čitavom svom sadržaju. I to dolazimo do onoga što je njegov najveći problem. A to je problem da mi otkada nam je 2009. počeo stupati na snagu Zakon o kaznenom postupku kojeg sada primjenjujemo, imali smo čitav niz izmjena i dopuna. Samo ove koje su danas pred nama imaju 137 članaka, a broj je još i veći jer se pojedinim člancima tog zakona dodaje veći broj drugim članaka. Kada tome pridodamo odluku Ustavnog suda, koje je ukinula nekakvih pedesetak odredbi tadašnjeg ZKP-a, radi se o zakonu koji u mnogome nema veze sa onime što smo prije desetak godina usvajali. Stoga mislim da glavna poruka koju Hrvatski sabor danas mora zauzeti je ne ona koja se odnosi na ove izmjene i dopune već ona koja zahtijeva da krenemo u potpuno reavulaciju našeg sustava kaznenog postupka. Mi smo kada smo usvajali prije desetak godina ovaj Zakon o kaznenom postupku, odnosno kada smo usvojili ono što je u jezgri ovog zakona o kojem danas raspravljamo prešli sa jednog sustava koji je u Hrvatskoj bio uobičajen možda se grubo zove i asocira građane na nešto drugo. Ali prešli smo sa sustava inkvizitornog postupka, na sustav akuzatornog postupka. Danas je po mojem skromnom mišljenju potrebna reavulacija da li je prelazak sa akuzatornog na inkvizitorni postupak za građane RH njihova prava i njihove obveze bio dobar. Kako bih pojasnio o čemu se radi mi smo za situacije u kojoj je istragu provodio sud, istražni sudac prešli u situaciju po uzoru na anglosaksonsko pravo u kojoj je istraga povjerena državnom odvjetniku. Uz svo dužno poštovanje kao netko tko je u saborske klupe došao iz odvjetničkih redova i ne jednom nekog branio u kaznenom postupku smatram da je takvim sustavom u Hrvatskoj došlo do nečega što se u pravnoj terminologiji zove nejednakost oružja. Dakle, oružje koje ima obrana i oružje koje ima optužba su došle u jedan nesrazmjer. Prije nekakvih 250 godina i više jedan izuzetan britanski pravnik rekao je da je u kaznenom postupku bolje da imamo 10 oslobođenih krivaca nego da imamo jednog nevinog koji pati zbog toga što mu je u kaznenom postupku dokazana krivnja za nešto što on nije počinio. Držim da je to možda malo prestroga kvalifikacija, ali demokratska država mora počivati na tome. Bojim se da akvizatorni postupak kakav sada imamo ne ide u tom smjeru. Zašto? Zato što i tu ću se ipak složiti djelomično sa onime što je kolega Bunjac prije mene govorio, ali prije svega ću se oko toga složiti na temelju vlastitog iskustva djelovanja u sustavu kaznenog prava i zastupanja pred sudom osoba. Sustav koji sada imamo honorira imućnije građane na uštrb onih koji nemaju sredstava formirati jedan ozbiljan odvjetnički tim koji će biti praćen jednim ozbiljnim istražiteljskim timom koji će biti potreban za utvrđivanje činjenica u kaznenom postupku. I upravo zbog toga predlažem neću to formulirati u zaključak, nego predlažem da zajedno pošaljemo jednu snažnu poruku kao Ministarstvo pravosuđa da krene sa izradom jednog potpuno novog sustava kaznenog postupanja, odnosno sa novim Zakonom o kaznenom postupku koji će biti usmjeren, ako već ne na povratak ka inkvizitornom postupku, a onda barem da se provede evaluacija da li je akuzatorni postupak u ovom obliku kojeg sada imamo u našem kaznenom pravu donio rezultate koje smo očekivali. A kako bih ukazao na to o kakvim se rezultatima radi poslužit ću se izvješćem predsjednika Vrhovnog suda za 2016. ali i 2015. godinu koju smo raspravljali do sada na odborima. Nadam se da ćemo uskoro i na plenarnoj sjednici Hrvatskog sabora koje jasno ukazuju porast neriješenih predmeta u prvostupanjskom kaznenom sudovanju pred općinskim sudovima. Dakle, nakon godina smanjenja broja predmeta, nakon godina u kojima smo postizali ažurnost u prvostupanjskom kaznenom sudovanju došli smo u situaciju da se ponovno gomilaju zaostaci, dok u svim drugim, odnosno gotovo u svim drugim granama sudovanja imamo rješavanje zaostataka i smanjenje broja neriješenih predmeta. Dakle, to je nešto o čemu bih uvodno govorio. Vezano je i uz ove izmjene i uz Zakon o kaznenom postupku u cjelini. Konkretno moram ukazati da nam je izuzetno drago što je predlagatelj usvojio čitav niz primjedbi koje su istaknute kako u raspravi po odborima, tako i u raspravi na samoj plenarnoj sjednici. Evo već na primjer u članku 35. dio koji se odnosi na pouku o pravima uhićenika, onda u članku 72. dio koji se odnosi na to da se provođenje dokazne radnje i ispitivanje okrivljenika u određenim situacijama ne može povjeriti istražitelju već da to mora biti zadaća državnog odvjetnika ili primjerice da se ipak određuje da državni odvjetnik ne može produljiti istragu za 12 već za 6 mjeseci. To je sve hvale vrijedno. Imajući u vidu i ono što smo istaknuli prilikom prvog čitanja ovog zakona Klub zastupnika SDP-a će ovaj zakon Međutim, to ne znači da na njega nemamo primjedbe. Prva je i tu smo ipak zadovoljni što je barem djelomično usvojena naša primjedba ona koja se odnosi na Visoki kazneni sud. Dakle u provom čitanju bilo je predviđeno da Visoki kazneni sud započne sa radom 1.1.2018. godine. Za to ne postoje uvjeti, to je činjenica. Nemamo takvo što u Zakonu o sudovima. Dakle, nemamo potreban pravni okvir za započinjanje rada tog suda. S druge strane u proračunu za 2017. godinu nismo predvidjeli ama baš nikakva sredstva da bi Visoki kazneni sud mogao odraditi pripremne radnje i 1.1.2018. godine početi sa radom. U tom kontekstu prihvaćamo činjenicu da je početak rada Visokog kaznenog suda odgođen za 1. siječnja 2020. godine o čemu je ministar i govorio prilikom saslušanja na resornom odboru prije nekoliko tjedana. Međutim, opet molim da se te godine koje su nam preostale do 1. siječnja 2020. godine iskoriste, da vidimo da li nam Visoki kazneni sud uopće treba. Spomenuo sam izvješće predsjednika Vrhovnog suda. Za razliku od prvostupanjskog kaznenog sudovanja gdje vidimo porast neriješenih predmeta u onom dijelu koji se odnosi na broj predmeta pred Vrhovnim sudom, a koji su kaznene prirode kontinuirano vidimo smanjenje ne samo neriješenih predmeta već i opterećenosti Vrhovnog suda RH odlučivanjem u kaznenim stvarima. Dakle u tom kontekstu imajući u vidu da bi Visoki kazneni sud trebao dodati izuzetno velike ovlasti jer idemo i na ujedinjenje ono što danas rade prekršajni sudovi, pod kapu kaznenog sudovanja, držimo da je potrebno razmotriti da li nam je takav sud uopće potreban. I zadnja stvar o kojoj ću govoriti je pitanje stupanje na snagu ovog zakona. Kao što sam rekao 137. članaka. Osim 5 ili 6 članaka za čije je stupanje na snagu da to bude 1. prosinca 2017. godine ostale odredbe ovoga zakon stupiti će na snagu 8 dana od objave u N.N. Dakle, mi danas ovome raspravljamo, sutra ćemo to izglasati u Hrvatskom saboru, a stupiti će na snagu i početi će se primjenjivati za 20 dana. Ovaj sustav koji ovdje imamo, bojim se nije moguće implementirati u tako kratkom roku. Stoga ću podnijeti jedan amandman kojim predlažem da se odgodi primjena cjelokupnog zakona zakona na 1. prosinca 2017. godine kako bi svi oni koji će taj zakon morati primjenjivati u praksi imali dovoljno vremena da se za to pripreme. Hvala vam lijepa. Ispričavam se još jednom, trebam ponoviti i što sam možda na početku trebao reći, Klub zastupnika SDP-a svakako podržava donošenje ovog zakona. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala i vama. 3 su replike. Prvi je uvaženi kolega Orepić. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče. Saborski zastupniče, gospodin Grbin, pridružio bi se nastojanju da ovaj zakon ne daje sve one odgovore koje treba dati, odnosno, zadržava inertnost kaznenog postupka i vrlo je bitno po meni pristupiti što prije u jednom sveobuhvatnom definiranje kaznenog postupanja u cijelosti, novo, jer svaki zakon treba imati intenciju riješiti nekakav društveni problem. Jednostavno nije usklađen sa društvenom situacijom i treba dati brze odgovore na probleme kao što su ratni zločini, ratno profiterstvo, kao što je profiterstvo iz kriminalne privatizacije. Uistinu, ukoliko želimo da narod što prije počne vjerovati u sustav, u državu, to su odgovori koji kroz ovaj zakon moraju dobiti se što prije. Ovdje bi skrenuo pozornost, također na jednu stvar, da nadzor rada policije od strane DORH-a to je dobar put, sve je u redu, ali jednostavno u ovom trenutku DORH jednostavno stručno nije u mogućnosti pratiti isljedne postupke od strane policije u svim razinama. Opet kad se prijavi DORH-u postupak koji radi, nastavlja raditi policija, tako da, znači u tom smislu treba ga značajno intervenirati u taj prostor. I jednostavno moramo doći u situaciju, govorili smo i oduzimanju imovine. Vrlo je bitno, znam da postoji u ovom trenutku zakonske mogućnosti da se to napravi, oduzimanje imovine bez definiranja kaznenog dijela, ali to je toliko komplicirano i smatram da je tu ogromni prostor, da se doprinese efikasnosti, da se nesrazmjer imovine i primanja dovede u nekakvu osnovu za oduzimanje imovine i naknade dokazivanja bez kaznenog dijela, pa postupno definirati proces da osoba koja ima taj nesrazmjer dokaže odakle mu imovina. Smatram da bi došli do onog što je konačni cilj, a to je pravda, vrlo brzo, na taj način. Evo, u tih nekoliko intencija mislim da bi ovaj zakon trebao sadržavati. Hvala. **Jandroković, Gordan Zahvaljujem poštovani gospodine predsjedniče. Poštovani kolega Orepiću, krenuti ću od kraja vašeg izlaganja. S ovime zadnjim što ste govorili, ne samo načelno, nego se apsolutno i sadržajno mogu složiti ali to nije materija kaznenog zakonodavstva, već je to materija onoga što bi trebalo spadati u porezne propise, a onda kada se kroz takav nesrazmjer utvrdi da nešto drugo stoji iza njega onda je to trenutak u kojem bi Porezna uprava trebala na račun takvog nesrazmjera pokretati kaznene postupke protiv počinitelja. U svemu drugome to bi trebala biti poreznog postupka. Što se tiče nadzora Državnog odvjetništva RH nad policijom, i tu se slažem s vama, međutim, tu sad dolazimo do još jednog ozbiljnog problema. Prilikom implementacije ovog novog sustava kaznenog postupanja, još tamo prije 2009. godine mi smo krenuli u jačanje kapaciteta državnog odvjetništva, ali krenuli smo kao da ga nismo htjeli napraviti. Ti ljudi u Državnom odvjetništvu su se doista trudili i educirati i pripremati za rad, ali oni rade u uvjetima u kojima ne mogu ispuniti ono što smo stavili pred njih. I tu ne govorim samo o kadrovskom, već govorim o nečemu puno puno prizemnijem. Govorim o tome da prostorni uvjeti za rad nisu adekvatni, govorim da oprema koju imaju, nije adekvatna da bi zadovoljili sve ono što bi trebali u svojem radu i bojim se da smo pred njih stavili jedan ogroman izazov, a nismo im pri tome dodijelili alate, koji bi im trebali omogućiti da tom izazovu odgovore kako i treba. I sada ću stati jer mi vrijeme ne dozvoljava da dalje odgovaram. Hvala.

govorili ste o tome da u Hrvatskoj postoji cijeli niz neriješenih predmeta, pa me zanima, što se dogodi sucu, kakve sankcije snosi sudac koji ne riješi svoj predmet u roku? I zanima me također, da li je takvoga suca moguće tužiti, na primjer, zato što je neki kažu ne samo oštetio mene kao oštećenika, nego ustvari predugački sudski spor, smatra se i kršenje ljudskih prava. Zanima me kako je moguće, da Hrvatska ima u prosjeku 5 puta više sudaca nego Austrija, a u Austriji se prvostupanjske donose duplo brže? Koji su uzroci takvomu stanu? Vi kažete da se intenzivno bavite ovim pravnim pitanjima, pa evo ako imate odgovor na ovo moje pitanje, molim vas da mi odgovorite. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem poštovani gospodine predsjedniče. Vaše je pitanje uvaženi kolega Bunjac izuzetno paušalno. Kažete sudac nije riješio predmet u roku. U kojem roku, koji predmet? Poštovani kolega, postoje različiti predmeti i ne može se povlačiti paralela između primjerice naknade štete koju potražujem zbog prometne nezgode i predmeta primjerice gdje se spore naručitelj i izvođač radova oko toga da li su radovi izvedeni u skladu sa ugovorom ili ne. Jedan od tih predmeta će biti gotov za šest ili sedam mjeseci jer je u njemu potrebno provesti možda samo medicinsko vještačenje na okolnost utvrđivanja visine šteta dok u predmetu koji se tiče kompliciranih građevinskih radova treba provesti ohoho vještačenja od građevinskih, elektrotehničkih, strojarskih itd. Paušalno govoriti da se predmeti ne rješavaju u roku je jednako opasno za društvo kao i paušalno govoriti da u pravosuđu nema problema. U pravosuđu ima problema, ali te probleme treba sustavno rješavati bez paušalnog optuživanja. Kada o tome govorimo i primjerice o zaštiti koja građanima stoji na raspolaganju već čitav niz godina građanima na raspolaganju stoje mehanizmi kojima oni mogu i dobiti štetu u slučaju da se njihov predmet neprimjereno dugo rješava. I to uredno funkcionira godinama. Što se tiče sudaca ili recimo državnih odvjetnika koji ne rade svoje predmete, postoje dvije institucije, jedna se zove Državno sudbeno vijeće ona trenutno zasjeda zbog čega danas o ovoj temi govorim ja umjesto kolege MIljenića, drugo je Državno odvjetničko vijeće koje na svojim tijelima redovito imaju predmete koji se tiču utvrđivanja odgovornosti onih državnih odvjetnika i onih sudaca koji nisu ispunjavali svoju dužnost, između ostalog i na način da ne rješavaju predmete u nekakvim primjerenim

Razumljiv mi je stav kolega Grbin vas prema meni mada smo u istom Odboru za pravosuđe, moguće i smatrate da meni tamo nije mjesto zbog moga po po vama ne znanja paušalnoga govora kao i Bunjčevoga ili neutemeljenih kvalifikacija čak i za ona djela za koja moguće postoje dokazi i imaju, ali se ne uvažavaju na sudovima i pored toga što sam ja za razliku od vas, a i vi ste u nekim predmetima svjedoci događanja gdje imamo jako puno spoznaja o onome šta se desilo, šta se događalo, šta se procesuiralo, a šta se nije procesuiralo i iz kojih razloga se nije procesuiralo. Pa isto tako govorite i o djelovanju sudaca i postupanju po nekim predmetima sa vremenskim odmakom, što kaže Bunjac, kada će biti sudac pozvan na odgovornost zbog nekoga djela koje nije završeno? Nikada. U kojem vremenskom periodu to djelo treba biti riješeno? Nikada. Mi svi dobro znamo da imamo jako puno po pitanju ratnih zločina, imamo zločinaca koji se nalaze u Beogradu i ne možemo ih nikako procesuirati u odsutnost, to sam jučer saznao. A da li ih možemo oslobađati ili smanjivati im kazne u odsutnosti? Ja znam jedan slučaj izvjesnoga Arsića Bobana koji je na Miljevačkom platou ubio dvoje staraca iz koristoljublja. I znate tko ga je sudio? Sud u Kninu 3.5. dakle dva dana uoči Oluje sa onim dokazima koje je imao, a naše pravosuđe hrvatsko u

Poštovani kolega vjerojatno je to bio lapsus kada ste rekli 3.5. dva dana uoči Oluje. Pa teško da je 3.5. mogao biti dva dana uoči Oluje jer ako se ne varam Oluja je bila u kolovozu, ali to je sada manje bitno. Kolega, nisam baš najbolje shvatio vašu repliku osim u onom dijelu u kojem se referirate na nešto o čemu uopće nisam govorio, a to je pitanje da li je vama mjesto u Odboru za pravosuđe ili nije. To je bila politička odluka vaše stranke, a moj stav o tome da li vam je mjesto u Odboru za pravosuđe ili ne izrazit ću na sljedeći način, meni ne bi nikada palo na pamet biti član Odbora za poljoprivredu ili Odbora za zdravstvo jer o tome poštovani kolega nemam apsolutno nimalo pojma. Hvala. Molim vas. Nastavljamo sa raspravom, u ime Kluba zastupnika HDZ-a uvaženi kolega Marko Šimić. Izvolite. Zahvaljujem predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi državni tajniče sa suradnicom, uvažene kolegice i kolege zastupnici. Predlagatelj je u svom uvodnom izlaganju zapravo težište stavio na Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku, ali se osvrnuo i na sljedeća dva zakona koja danas imamo u raspravi, stoga ću i ja svoju raspravu postaviti u slične okvire s težištem dakako na Zakon o kaznenom postupku i njegove izmjene. Zakon o kaznenom postupku donesen je 2008. godine, u cjelini je stupio na snagu 1. rujna 2011. godine i do danas je prošao kroz šest što većih, a što manjih izmjena. U jednom zahvatu mijenjali smo nekakvih 40 do 50 članaka ovoga zakona. Mnogi će se stoga zapitati kakav je to zakon koji se tako često mijenja i tko to sve može pratiti. Naime, procesni zakoni najčešće se mijenjaju kada za to sazrije trenutak i to upravo kod onih subjekata kod kojih se zakon najčešće i najviše primjenjuju. Stoga najčešće upravo od tih subjekata i dolaze nekakvi prijedlozi izmjena i dopuna ovakvih procesnih zakona. Procesni zakoni su živo tijelo koje se mijenja, prilagođava materijalnim zakonima i potrebama provedbe zakonskih regulativa na brz, učinkovit i transparentan način imajući na prvom mjestu zaštitu svih Ustavom zajamčenih prava i sloboda kako žrtve, oštećenika tako i svih drugi stranaka stranaka u postupku. Ove 7. izmjena zakona uvjetovane su i implementacijom 4 direktive uz zakonodavstvo RH. Smatramo da se cijeli niz tih odredbi koje se danas ovim zakonima implementiraju u naš pravni sustav već ranije koristio. No smatramo da se one ovim prijedlozima konačnih zakona o kojima raspravljamo još bolje i preciznije i dosta opširnije definiraju i određuju. I ranije smo znali tko je u postupku žrtva a tko oštećenik no prema novoj definiciji žrtva je fizička osoba koja je i izravno pogođena počinjenim kaznenim djelom i koja je uslijed toga pretrpjela fizičke i duševne posljedice, imovinsku štetu ili bitnu povredu temeljnih prava i sloboda, tzv. izravna žrtva. Žrtvom se smatraju bračni i izvanbračni drug, životni partner i neformalni životni partner, te potomak ako njih nema, predak, brat i sestra, one osobe čija je smrt izravno prouzročena kaznenim djelom te osoba kojoj je ona na temelju na temelju zakona bila dužna uzdržavati. To je posredna žrtva. Razlikovanje upravo te izravne i posredne žrtve, kaznenog djela jedan je od zahtjeva iz direktive i novina u Zakonu o kaznenom postupku čime će se ujedno otkloniti i nejasnoće koje je dosadašnja definicija prouzrokovala u praksi u pogledu koje se sve osobe smatraju žrtvom u dosadašnjem Zakonu o kaznenom postupku iz 2008. godine. Prilikom prvog čitanja prijedloga zakona dosta je rasprava bilo vezano uz položaj i status žrtve u postupku s obzirom na procjenu žrtve. Smatramo da je predlagatelj u potpunosti razjasnio definiciju žrtve u postupovnim radnjama te način zaštite i odnosa tijela u postupku naspram žrtve. Tako se novim člankom 43.a propisuje dužnost tijela koje provodi ispitivanje žrtve, policija, državno odvjetništvo i sud da prije ispitivanja provede pojedinačnu procjenu žrtve, njen sadržaj i način provođenja. Određeno je da će u nekim slučajevima biti potrebno i poželjno na kvalitetan i sveobuhvatan način provesti procjenu individualnih potreba svake žrtve i načina pristupa. Isto tako zaključeno je kako je nužno intervenirati u članak 208. Zakona o kaznenom postupku iz 2008. godine koji uređuje pitanje obavijesnih razgovora sa osumnjičenicima koji u svojoj suštini predstavljaju ispitivanje u smislu odredaba direktive pa je već od tog trenutka osumnjičenicima potrebno omogućiti aktivno ostvarivanje prava na pristup branitelju. Kao posebno važno ukazala se i potreba uređivanja situacije u kojima se tijekom prikupljanja obavijesti ustanovi kako u odnosu na određenu osobu postoje osnove sumnje u počinjenje kaznenog dijela. Obzirom da od navedenog trenutka navedena osoba postaje osumnjičenik i stječe sva prava koja joj pripadaju sukladno direktivi. Također kao klub podržavamo i odluku predlagatelja da rokove za istragu ostavi na onim postavkama kakvi su bili prije prvoga čitanja jer se time u boljoj mjeri ostvaruju ciljevi postupka. Važno je napomenuti da je predlagatelj prihvatio još jednu bitnu primjedbu odnosno prijedlog iznesen u prvome čitanju prijedloga zakona a to je vacatio legis ovoga propisa koji je predlagatelj sada prilagodio mogućnostima implementacije novih načina i metoda prikupljanja i obrade podataka prilikom vođenja obavijesnih razgovora te rokova u pojedinim, odnosno određenim stadijima postupka. Valja istaknuti kako se ovim prijedlogom zakona predlažu izmjene u Institutu jamstva kao mjeri procesne prisile, kojima se mogućnost primjene jamstva ograničava samo na situaciju kada je istražni zatvor protiv okrivljenika određen temeljem članka 123. stavka 1. točke 1. opasnost od bijega. Dakle izmjenama se isključuje mogućnost primjene jamstva za zamjene za istražni zatvor koji je određen zbog koluzijske opasnosti i iteracijske opasnosti člankom 123. stavak 1. 3. Zakona o kaznenom postupku. Navedena izmjena rezultat je pravnih stajališta koja je Ustavni sud RH izrazio u svojoj odluci od 9. travnja 2015. godine iz kojih jasno slijedi zaključak da jamstvo više nije učinkovita mjera kojom bi se mogla ostvariti ista svrha kao i istražnim zatvorom koji je određen zbog postupanja kolizijske i iteracijske opasnosti i da bi ga u tom dijelu valjalo ukinuti. Možda je naizgled neobično podržati ukidanje jednog zakona koji govori o oduzimanju imovinske koristi stečenim kaznenim dijelom. Točnije Zakon o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem, no materija oduzimanja imovinske koristi dobrim dijelom regulirana je i odredbama Zakona o kaznenom postupku. Dok će se ostatak zakona koji se ukida disperzirati u Zakon o kaznenom postupku ovim izmjenama. Naime, predlagatelj se odlučio na premještanje odredbi Zakona o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem u Zakonu o kaznenom postupku, naravno onih odredaba koje po svom sadržaju ulaze u područje regulative Zakona o kaznenom postupku. Time se uz sadržajne izmjene pojedinih odredbi nastoji objediniti pravna regulacija postupka oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom odnosno protupravnom radnjom u jednom propisu. Intencija je predlagatelja da se objedinjavanjem ključnih odredbi koje se odnose na oduzimanje imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom u Zakonu o kaznenom postupku izbjegne neujednačenost u njihovoj primjeni te osigura puna i jedinstvena primjena ovih odredaba u praksi. Na kraju valja dodati i da postupak oduzimanja imovinske koristi kao adthezijski postupak prema mišljenju predlagatelja treba biti reguliran upravo u Zakonu o kaznenom postupku dok bi se pojedina pitanja koja se tiču ovrhe, raspolaganja sa oduzetim stvarima i slično a koja se ne odnose izravno na kazneni postupak i dalje trebaju regulirati posebnim propisima. U prvom čitanju prijedloga ovih zakona bilo je riječi i o povjerenju odnosno nepovjerenju u pravosuđe u RH. I upravo rasprava kolege Bošnjakovića išla je u smjeru sa nekoliko konkretnih primjera, odnosno načina kako doprinijeti poboljšanju efikasnosti sustava i njegove realnije percepcije u široj javnosti. Ovim putem zapravo izražavam žaljenje što uvaženi kolega Bošnjaković danas nije prisutan na ovoj raspravi, svejedno upućujem svoje čestitke kako kolegi Bošnjakoviću, na izboru na dužnosti ministra pravosuđa u Vladi RH, tako i kolegi Martinoviću na imenovanje na dužnost državnog tajnika u istom ministarstvu. Uz čestitke izražavam i najiskreniju želju da u ovome teškom dugotrajnom procesu zaista uspijemo, jer učinkovito pravosuđe pretpostavka je svakog uspješnog društva i efikasnosti svih procesa društvenog života koji se u jednoj državi odvijaju. Klub zastupnika HDZ-a u Hrvatskom saboru, prihvatit će i podržati prijedloge raspravljenih konačnih prijedloga zakona sukladno zaključcima i mišljenja matičnih odbora i zainteresiranih odbora te pozdraviti donošenje jednog ovakvog zakonodavnog okvira za koji se nadamo da će poboljšati i ubrzati postupak sudovanja u kaznenim predmetima u RH. Zahvaljujem. Hvala kolegi Šimiću. Imamo dvije replike, prvi je uvaženi kolega Vlaović. Izvolite. **Vlaović, Davor (HSS)** Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Šimić, i klub HSS-a i ja osobno se naravno zalažem implementaciju europskih direktiva u naše zakonodavstvo, pogotovo kad je riječ o kaznenom zakonodavstvu i pripadajućim zakonima o kojima je danas rasprava s ciljem da imamo pravedan sustav, vladavinu prava i jednakost svih pred zakonima. Međutim, činjenica je da si moramo postaviti pitanje imamo li mi provedbu zakona u Hrvatskoj na takav način da imamo pravedan sustav, povjerenje u taj zakonodavni sustav i jednakost svih građana pred zakonima u RH. I sami ste spomenuli u svojoj raspravi da je i ovaj zakon pretrpio sedam izmjena, da je postupno uveden u pravnu praksu i procedure u RH, i da i ovim izmjenama ga želimo poboljšati. Čuli smo već u raspravama da bi trebalo napraviti kompletnu reviziju i ovog zakona i možda bi bilo bolje donijeti jedan novi Zakon o kaznenom postupku obzirom na 137 izmjena u člancima u ovom zakonu, ali evo mišljenje je klub HSS-a da bi trebalo jednu tematsku sjednicu ovim temama u Hrvatsko saboru jer je činjenica da je veliko nepovjerenje građana u pravosudni sustav, da se ne sudi po istom zakonu u sličnim slučajevima jednako na svim sudovima, da su neki građani u poziciji da se protiv njih ne povede postupak, da se protiv drugi povede, da neki budu osuđeni, i na kraju da te presude padnu na Ustavnom sudu. Zašto? Zato zbog grešaka u proceduralnom smislu, zbog različitog tumačenja pravni propisa i zbog toga što nemamo povjerenje ni poduzetnika u pravosudni sustav i bježe nam investicije zbog toga što smo prenormirana država, što prečesto mijenjamo zakone i što svi građani nemaju mogućnost da imaju kvalitetne odvjetničke timove, u tom smislu mislim da bi trebala jedna tematska rasprava o ovom zakonu. Što vi mislite? **Jandroković, Zahvaljujem predsjedniče Hrvatskog sabora, zahvaljujem i na replici uvaženom kolegi Vlaoviću. Kolega Vlaović, vi ste zaista u jednoj opširnoj i opsežnoj replici, opservaciji na moje izlaganje možda odredili i nekakvu širinu, otišli puno dalje nego sam ja otišao u svoj raspravi u ime kluba. No međutim pokušat ću svoj odgovor na repliku sažeti u nekoliko rečenica. Istina je da je ovaj Istina je da je ovaj zakon prolazio kroz nekakvih šest izmjena, da je ovo sedma izmjena zakona, no međutim to samo svjedoči o tome da zakonodavac i ovo predstavničko tijelo hrvatskog naroda zapravo ima želju sudbenoj vlasti omogućiti da radi po posljednjim standardima u donošenju i provedbi, od provedbe istraga do donošenja presuda. Što se tiče tematske sjednice, to je sigurno na Predsjedništvu Hrvatskog sabora, na vama kao klubu da takvu sjednicu inicirate, no međutim, htio sam zapravo reći da važnost ovih izmjena koje danas postavljamo samo doprinosi kvalitetu sudovanja, kvaliteti provođenja istrage, i da ovim izmjenama zakona zapravo dajemo veću pravnu sigurnost i jamčimo temeljne slobode i prava naših građana koje su im dane Ustavom. U cijeloj toj provedbi zakona jamčimo njihovu zaštitu a zapravo sudbenoj vlasti omogućujemo da bude efikasnija i brža. Evo hvala vam lijepa. Hvala. Druga replika kolega Bulj. Izvolite. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepa predsjedniče. Uvaženi kolega, da, je intencija da narod vjeruje u pravosuđe i implementacija zakona EU-a i propisa, i izmjena koje doprinose u biti kao što je jamstvo da ne bude kao dosada onaj tko ima novca, da bude na slobodi, a ona j tko nema da bude pritvaran, zatvaran, da bude u biti u lošijoj poziciji nego onaj tko je bogat. Ali je činjenica da nije dovoljno samo sedam puta raditi izmjene, i činjenica da je postavio ove izmjene počeo ministar Šprlje, to ste zaboravili kazati i dobro je što se čestitali svome, i u prvome čitanju je to bilo ovdje, koliko se sjećati, ali to je najmanje bitno. Intencija vjere u pravosuđe će biti kada budu zakoni primjenjivi. Kada ne bude previše zakonski propisa gdje više nitko ne razumije. Znači, treba jedna kvalitetan zakon koji će omogućiti da narod vjeruje u to, ali i taj zakon ako se ne primjenjuje u praksi, a vidljivo je da se ne primjenjuje, do onoga trenutka ako netko nije devedesete godine imao pet kuna u džepu a danas je vlasnik Hrvatske, onda vam govori na način da to nije mogao zaraditi poštenim radom, ima onih koji su pošteni, pa ja u svome gradu mogu nabrojiti ljude tako koji nisu imali kune u džepu, dinara onda, sad imaju carstva. I to je onaj osnovni problem da narod vidi u stvarnosti šta je sa imovinom. Naravno, ne može to samo pravosuđe, to je Zakon o porijeklu imovine, kojega ću ja osobno, pripremam sa ljudima koji su stručnjaci, kojega ću dati svim saborskim zastupnicima da ga potpišu, i da se jednostavno kroz druge institucije to provjeri. Što se tiče čestitke gospodinu Martinoviću, čestitam mu i ja. Ali je činjenica da

Zahvaljujem predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Bulj, vi ste u svojoj replici zapravo izrazili čestitku i bivšem ministru Šprlji. Evo i ovim putem i ja se pridružujem čestitkama. No, ako ćemo kome se sve treba čestitati, onda zaista upućujem čestitke i gospodinu Orsatu Miljeniću, uvaženom kolegi saborskom zastupniku jer je on zapravo stvorio sa svojim ljudima iz ministarstva kostur i temelj za nadogradnju ovakvog jednog Zakona o kaznenom postupku koji je, dakle ova Vlada i ovaj ministar poslali, dakle u Sabor na saborsku raspravu. nekakvih razlika u postupanju prema osumnjičenicima u kaznenom postupku ja vas samo želim podsjetiti na jednu stvar. Koliko puta vi dosta često iznosite podatke iz nekakvih medija i novina, pa ću vas samo podsjetiti na nekakve medijske natpise koliko ste puta samo pročitali da je osumnjičenik ili osoba prilikom saslušanja u određenom dijelu postupka dala jedan iskaz, a kasnije ga mijenjala zbog nekih stvari. Smatram da upravo ovim izmjenama zakona idemo u smjeru da i onaj prvi nekakav obavijesni razgovor koji se vodi bude zabilježen audio vizualnim metodama, dakle i nekakvom tehnikom i kasnije se može koristiti u svim stadijima postupka kao nekakav relevantan dokaz. Evo zahvaljujem. Hvala. Prelazimo na iduću raspravu. To je pojedinačna rasprava, uvaženi kolega Miro Bulj. Izvolite. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepa predsjedniče. Uvaženi tajniče, uvažena pomoćnice ministra pravosuđa, kolegice i kolege ja ću samo kratko uputiti nekoliko pitanja uz obrazloženje jer je u prvom čitanju se postavlja da …/Govornik se ne razumije./… pitanja. Međutim, činjenica da ovdje ima nekakvih pomaka u zakonu, ali ja ću postaviti uvijek pitanje dosadašnjih učinaka, evo do sada sedme izmjene ovoga zakona. Znači od '98. godine, znači tj. poglavito pitanje, evo jedno pitanje koji su učinci i razmišljanja Ministarstva pravosuđa po pitanju same istrage, znači u postupku koje vode DORH da li će se to vratiti kao prije '97. godine, da li se razmišlja o tome, o sudovima. I koji su učinci dok su sudovi vodili istrage, a koji dok DORH taj, znači u tome postupku. Znači koji je odnos DORH-a i policije, da li DORH ima dovoljno kapaciteta i ljudskih resursa i potencijala da obavi ovo sve, jer je činjenica da brojne kaznene prijave stoje u ladicama, da se čak neke u datim trenutcima i politički zloupotrebljavaju, da se vade po političkome ključu. Da li je ta implementacija najbolja poruka našim građanima da vjeruju u znači, da vjeruju u naše pravosuđe. Da bi narod počeo vjerovati ovome što je kolega Culej govorio prije o ratnim zločinima, da treba procesuirati ratne zločine koji su napravljeni u Hrvatskoj. Međutim, mi smo na žalost dali ulaskom u Sbiji u pregovorima potpisali smo mogućnost da Srbija ima ingerenciju pravosudnu, tj. da ima nad hrvatskim braniteljima, pa će ona suditi kolega Culej hrvatske branitelje u Srbiji. Jer u poglavlju koje smo mi, koje je Srbija znači Hrvatska nije blokirala u predpristupnim pregovorima sa Srbijom Srbiju gdje je trebala biti puno oštrija i hrvatska diplomacija. Žao mi je, ovdje su dva bivša ministra i predsjednici i predsjednica Republike. Ali je činjenica da brojni ljudi koji su bili ugrožavali hrvatski teritorij, pa čak iz topova pucali danas su visoko pozicionirani, a vi to vrlo dobro znate u našim institucijama i upravljaju našim nacionalnim bogatstvom i resursima. To je činjenica i to je istina, a da su se proganjali hrvatski branitelji i neutemeljeno i čak su u Haagu patili brojni dok drugi upravljaju našim resursima i vrlo bitnim resursima. Prema tome, još ću jednom postaviti još pitanje da li se razmišlja o onom zakonu i kad bi išao novi Zakon o kaznenom postupku koji je vrlo bitan, jer sedam izmjena raditi, znači da nešto nije u redu. Koji su učinci primjera na pravosuđa jer je činjenica da nas narod gleda i da je evo krenut ćemo od telekomunikacija. Telekomunikacije su bile vlasništvo hrvatsko, privatizirano je, nitko nije odgovarao. Krenut ćemo od INA-e, privatizirana, Bijele noći privatizirane, nitko nije odgovarao. U Ukrajinu su poslati naši avioni borbeni, nacionalna sigurnost je bila ugrožena u ispravnome, u letu službenome vratili su se u dijelovima. Mislim brojne smo imali probleme gdje je nacionalna sigurnost ugrožena, gdje je ugrožen znači integritet RH. Nitko nije odgovarao. Onaj tko nije imao kune danas je najbogatiji. Znači, da li netko odgovara? Koji su postupci prema ljudima koji su uništili mnoge OPG-ove, gospodarstva? Znači kao što je Agrokor u ovome slučaju ili gospodin Todorić. Da li netko odgovara zbog tog zlodjela prema čovjeku, zbog toga što imamo dvije trećine Hrvatske prazne ili je samo dovoljno mijenjati sedam puta ovaj zakon koji u biti je u interesu ne znam koga ako imamo dvije trećine Hrvatske prazne zbog onih koji su uzeli imovinu naših građana za pravo da je privatiziraju na način kako je privatiziraju. Jer u pretvorbi i privatizaciji nemamo nekakvih učinaka bez obzira što su revizije davale da je nezakonitosti brojnih bilo. Pravosuđe, DORH i ostali očito nisu ništa poduzimali. Ja sam osobno četiri puta digao kaznenu prijavu protiv toga šta je, protiv osoba koje su novac znači u Sinju za obranu, za oružje kao pozajmicu i danas su slobodne. Za oružje, za obranu cetinskoga kraja, tada vrlo bitan novac nikada nije vraćen niti ima na računu ni Sinja ni Trilja ni Vrlike. Ja ne znam jel' to vraćeno gradonačelnik Trilja? Može li naći na računu? Sad su to tajkuni, a to je bio novac za obranu cetinskog kraja. Možda ne bi pala Vrlika, vjerojatno ne bi imali oružje, ne bi pala brana Peruča strateški objekat gdje je pokušan, napravljen najveći zločin. Nitko ne odgovara, a mi sedam puta mijenjamo kazneni postupak. U biti odgovara. Pa kako je moguće da Ustavni sud donesene rješenje da Zakon o nezastarijevanju ratnog profiterstva i kriminala u pretvorbi, privatizaciji je nevažeći temeljem nekakve presude gdje je bio gospodin Sanader da on to, da da to nije utemeljeno sa zakonom, pa o čemu mi pričamo? Ključni, ključni zakon koji mora se po pravilnosti zbog pravde je Zakon o porijeklu imovine. To je vrlo lako vidljivo, za svakoga od nas, pojedinca, za svakog čovjeka koji se more analizirati iz onoga, iz Porezne uprave, znači Ministarstva financija, tome je vidljivo, imamo znači i druge institucije koje to mogu provjeriti, to je i u drugim državama, u drugim kad se kupi malo bolje vozilo. Porezna uprava provjerava na koji način, gdje i kako a netko u nas tko ne radi nigdje, je carstvo, stvorio je bogatstva. Čast ljudima koji su zaradili časno i to je lako se more provjeriti. Međutim, zbog pravednosti i pravde i početka novoga Hrvatske i vjere u društvo i pravosuđe Zakon o porijeklu imovine je osnova osnova svega. Do tada, ljudi neće vjerovati ni u pravosuđe, ni u Ministarstvo financija, jer ljudi su svjesni da ih se opljačkalo ono što im se moglo opljačkati. Pa ja se sjećam Silosa kada su jednom priko noći nestale puni žita. Nestalo žito, nestalo zlato, nema grama zlata u HNB. 15 tona, da li je itko pita narod hrvatski, narode imamo li mi pravo kao vlast, Sabor prodati zlato? Imamo li se pravo zadužiti 300 milijardi kuna? Imamo li pravo dozvoliti da naši sada ljudi bježe vanka, da nam nikad manji mentalitet nije bio nego danas, pa tko je to da za pravo? I tko će vjerovati u pravosuđe kad vrlo mala većina u Hrvatskoj dok se krvlju branila je stekla velika bogatstva. Tko će vjerovati u naše institucije ako su ljudi bili, ministrica vodi ovaj Parlament, vodi Parlament ako su tada potpisala arbitražu sa Slovenijom koja je katastrofalna. Koja je donijela katastrofu. Moramo govoriti znači narodu istinu da vratimo vjeru i u pravosuđe i u Parlament, pa ne more čelni čovjek Parlamenta u to vrijem kao ministar, ključna osoba dozvoliti šutljivo, sluganski da nam Piranski zaljev, Slovenci uzmu i naše teritorijalno more, našu granicu, naš kamen, nismo smjeli dozvoliti, da bi vratili vjeru u institucije i pravosuđe i Parlament i financije i Vladu onda moramo donijeti Zakon o podrijetlu imovinu, a svi oni koji su nanijeli zločine, ili političkim odlukama, trebaju, kao što je u slučaju Salvurdije, trebaju odgovarati pred zakonom jer su nanijele narodu štetu, na našu imovinu. S tim intencijama još jednom pozivam ovdje zakonodavca da zakon bude novi, koji će biti primjenjiv, uglavnom bez da se vjera vrati naroda, najbitnija je Zakon o porijeklu imovine i da krenemo s tim unaprijed, a svi oni koji su napravili zločine prema Hrvatskoj poslije Domovinskog rata, a to su političke elite, u svim institucijama trebale bi odgovarati. Hvala. Imamo 2 replike. Prva je uvaženi kolega Culej. Izvolite. **Culej, Stevo (HDZ)** Poštovani predsjedniče. Kolega Bulj, mi smo tu generacija, a i prošli smo dosta toga sličnoga, pa ja vjerujem da ste vi kao mali, ja sam gledao onaj poznati crtani Mali Kalimero, ono crno pile što viče „To je nepravda.“ Sve je to kolega Bulj, moj, nepravda. A mi smo ovdje svjedoci te nepravde, svakodnevno. Već godinu dana. Mi koji smo kao slučajno došli u ovaj Hrvatski sabor pa progovaramo u ime naroda. Zašto mi? Zato što pravne vertikale, ali i ne moralne vertikale, progovaraju u ovom Hrvatskom saboru, o pravu, o mnogo čemu u interesu hrvatskoga naroda, a sami su učesnici poznatih Lex Perkovića i inih drugih slučajeva, gdje su radili protupravno. Samo iz jednoga razloga, da bi zaštitili sebe i sebi slične. E pa kolega Bulj, vi ste isto tako i svjedok događanja, evo tu samo 15 metara iza našega hrvatskoga grba, kada su se 100%-tni invalidi i hrvatski branitelji, silom prilika sklonili u zaštitu Svete Svete crkve, Vatikana i koji im je prostor ministar Ranko Ostojić, koji sada nije tu, kao ministar MUP-a i protiv kojeg ga je čovjek imenom i prezimenom podnio kaznenu prijavu, koja je odbačena, a prijava je bila zbog svega onoga prekomjernoga što je on naložio da se čini protiv hrvatskih branitelja i 100%-tnih invalida. Međutim, nije se mogla utvrditi povezanost ministra kao naredbodavca, nalogodavca svojim počinjenima i onih protiv koji je ta nesrazmjerna sila bila upotrjebljena tj. 100%-tih invalida i hrvatskih branitelja. Pa bih ja s time završio o našemu Kalimeru i o vjeru hrvatskoga naroda da će se nešto dobro desiti po njih. Kolega Culej svaki građanin pa tako i branitelji imaju pravo na građanski prosvjed, ne ugrožavajući nikoga i to je pravo svakog građana, ja sam osobno bio aktivist, sudjelovao sam u brojnim građanskim aktivnostima, aktivnostima, akcijama prosvjedima i to je moje pravo, hoću li biti u šatoru, neću li bit u šatoru danas u Plitvicama, gdje i također branitelji brane naša Plitvička jezera, naše nacionalno bogatstvo ili bilo kakvo i volio bi da i branitelji i druge skupine ustanu, zbog svega, svih nepravda koje su napravljene. Spomenuli ste Lex Perković, da, to je …/Govornik se ne razumije./… jednoga čovjeka, pa kako vjerovati u to vrijeme, čovjek koji je bio predsjednik Odbora za Ustav i Poslovnik koji kaže da će se o referendumu, kako je narod većinom izglasao treba glasati u Parlament. Naravno oni su, vertikale ove ove i stručne i činjenica je da je strka radila svoj posao, pravosuđe svoj posao, svi da su radili svoj posao. Ja vjerojatno 99% ne bi bio u Saboru. se ne razumije./… u svojoj sredini boreći se sa ljudima za zdravstven usluge, probleme ljudi, radnika, Dalmatinke, autoprijevoza, koji su opljačkani, jer institucije nisu radile svoj posao jel su bile podmićene, kupljene jer su pljunile po mrtvim kostima ljudi koji su davali svoj život za Hrvatsku. I naravno da svaki čovjek pozivam ima pravo na udruživanje, na upozoravanje nas koji smo odlučujemo u njihovo ime, organizirano djelovanje od branitelja, civilnih udruga, svih udruga imaju pravo pokrećati referendume i brojna druga pitanja i u tome imaju moju podršku slagao se ja s njima ili ne slagao,

Poštovani predsjedniče Sabora, poštovani predstavnici ministarstva. Uvaženi kolega Bulj. U okviru rasprave o ZKP-u postavlja se pitanje zastare ratnih zločina, dakle ne odgovaranja za žrtve. To nam je jasno po medijima, informirani smo manje-više o svemu tome, ali jedno drugo pitanje na koje ste vi već u raspravi se dotaknuo toga pitanja i dali odgovore i svoja razmišljanja. Da li treba postaviti pitanje zastare ratnih zločina u smislu kriminalne privatizacije tijekom Domovinskog rata jer znamo sve što se dogodilo. Hrvatska je ostala opustošena gospodarski, radnici su ostali bez posla, a Hrvatska je temeljem uništavanja gospodarskih subjekata svjesnog uništavanja, rasprodaje resursa iz gospodarskih subjekata bila orijentirana na uvoz, a mi dan danas plaćamo danak tome. Hvala. Hvala lijepo predsjedniče. Kolega Kirin, ne zastarijevanje ratnih zločina da, ali veći zločin su učinili u privatizacijskoj pljački, veći su učinci i pretvorbi. Veći zločin. Ljudi dok su ginuli branili domovinu pa i u bivšim sistemima, režimima brojni su domoljubi Hrvati bez obzira na svjetonazor težili za samostalnom slobodnom Hrvatskom i patili su za Hrvatskom. I kada smo došli u slobodnu Hrvatsku kada smo ju ostvarili krvlju da sada imamo dvije trećine Hrvatske prazne baš zbog toga što ne smije biti zastarijevanja pljačka privatizacijske pljačke Zakona o privatizaciji čiji su učinci katastrofalni i pretvorbe i ratnog profiterstva. Jer to je djedino pravedno šta može biti prema onima koji su težili za slobodnom, demokratskom, samostalnom Hrvatskom od brojnih uznika hrvatskih od Marka Veselice od Tuđmana od svih koji su željeli pa i vi ste težili za slobodnom Hrvatskom, bili ste dosta aktivni i saborski zastupnici koji su stariji od nas koji su u Jugoslaviji težili za samostalnošću, za Hrvatskom jakom gdje će mladi ljudi ostajati. I jedina pravda je, nema zastare kriminala, pretvorbe i privatizacije i ratnom profiterstvu. To je naša obaveza prema narodu, prema onima koji sada odlaze u Irsku i roditelji koji prate svoju djecu prema Irskoj i trećim zemljama, a mi smo lipši i bolje uvjete imamo nego i Kalifornija i Irska i Novi Zeland. Institucije su krive. Moramo vratiti povjerenje, Zakon o nezastarijevanju kriminala u pretvorbi i privatizaciji i Zakon o porijeklu imovine, to je najmanje što možemo učiniti, ali to provesti u stvarnosti, a ne samo kao … sedam izmjena na papiru, gdje državno odvjetništvo, pravosuđe, Državno sudbeno vijeće radi što želi i kako želi. Hvala lijepa. Hvala lijepa. S time smo završili sa replikama i pojedinačnim raspravama. I sada će u ime predlagatelja govoriti uvaženi državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa gospodin Juro Martinović. Izvolite. Uvažene zastupnice i zastupnici. Rekao bi da na kraju ovih rasprava koje su se odnosile na izmjene i dopune Zakona o kaznenom postupku i nemam baš naročito stručnih razloga, pravničkih razloga govoriti dodatno, no Ministarstvo pravosuđa uvažavajući poziciju saborskih zastupnika kao najviših predstavnika hrvatskog naroda imam potrebu zbog tog standarda poštivanje vas kao zastupnika i Hrvatskog sabora ponešto reći i o ovom zaključnom dijelu budući hrvatski građani preko vas manifestiraju svoju volju kako sam rekao i svoj odnos prema kriminalitetu. Mislim da je stručna javnost kako ona koja je sudjelovala u izradi ovog koncepta zakona tako i pravnici u okviru ministarstva u okviru Vlade, ali i puno stručnih osoba u Hrvatskom saboru i saborskim odborima je dalo potporu i prepoznato je to jedna univerzalna generalna intencija da se poprave alati našem pravosuđu u njihovoj reakciji na kriminalitet, a s druge strane kao država članica EU mi smo u obvezi implementirati direktive koje se odnose u ovom slučaju na ovu specifičnu kaznenu sferu. I to smo upravo ovim izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku i napravili. Dakle u ime Ministarstva pravosuđa umjesto Vlade kao predlagatelja ja sam zahvalan svima onima koji su na stručnoj razini sudjelovali u tome da ovaj zakon dobije ovakvu formu koja je po meni optimalno što možemo danas dobiti, ali zahvaljujem i svim onima koji su svojim primjedbama, svojim stručnim, a ponekad i ne stručnim, ali dobronamjernim kritikama natjerali nas da učinimo ovaj zakon što je moguće boljim. Dakle naravno neko od zastupnika je govorio da nam je potrebno učinkovitost pravosuđa, da nam je potrebna pravednost pravosuđa. Ja mislim da su ovo univerzalne stvari da tu nitko nema dileme da bi pravosuđe moralo biti učinkovito. Imam ponekad dileme, odnosno strahova da ima nerazumijevanja tog jednog ključnog, ustavnog instituta a to je trodioba vlasti. Dakle mi imamo sudove koje su jedna grana vlasti, potpuno neovisni u svojoj slobodi primjene zakona, imamo Parlament koji je zakonodavna vlast i koji donosi zakone i imamo izvršnu vlast koja u tom segmentu u ovom konkretnom slučaju ima ulogu servisa odnosno struktura struktura koje pripremaju zakonska rješenja najčešće na vaše inicijative. I moram reći da mi svi moramo znati, dakle ja bih rekao stručna javnost a i ova šira javnost da je vladavina prava jedno od velikih načela, naših ustavnih načela koje smo mi prihvatili a s druge strane moramo nakon što smo pristupili EU, moramo implementirati i sve one pravne stečevine koje njeguje ta obitelj u koju smo se mi uključili. Dakle, svaka, govorilo se ovdje o ravnoteži oružja kako se to to kolokvijalno u kaznenim procesima govori, dakle svako pretjerivanje, davanje pretjeranih ovlasti tijelima progona u odnosu na pravo obrane bi bilo štetno po taj generalni, očekujući zahtjev za pravičnošću. Dakle pravo na pravičnost i na jedno korektno suđenje imaju i okrivljenici budući su oni sve dok ne postaju pravomoćno osuđeni u biti štiti ih presumpcija nedužnosti. I to je to što zakonodavna vlast, dakle vi, mi koji to iniciramo i ovdje pred vama branimo moramo uvijek voditi računa o tom balansu da se stvar ne bi nagnula na jednu stranu. U ovim izmjenama osim implementacije direktiva Europskog parlamenta i Vijeća ima dio kojeg smo mijenjali upravo da negdje popravimo nekakva prava kolokvijalno rečeno progonitelja, dakle tijela gonjenja ali i da učvrstimo nekakve demokratske standarde prava, obrane u tim postupcima koje tijela, pravosudna u prvom redu sudovi ali dijelom i državno odvjetništvo i policija vode protiv osoba koje se dakle ogluše o taj zajednički ugovor, to su zakoni kojima smo mi definirali što je društveno neprihvatljivo i što čeka one koji se na društveno neprihvatljiv način ponašaju u sferi prekršajnog i kaznenog prava to su propisane sankcije. Naravno da javnost najčešće onaj dio javnosti koji nije u tom pravnom smislu stručan očekuje i ima svoja očekivanja i u smislu visine izrečenih kazni. Ali poštovana gospodo, dakle taj proces koji se vodi pred sudovima ima nekoliko svojih faza i sve te faze imaju svoja pravila, to je ovako pojednostavljeno ali tako i propisano, to je faza utvrđivanja pravno relevantnih činjenica temeljem dokaza koje nadležna tijela provode u utvrđivanju tih činjenica. Nakon toga imamo dakle materijalno kaznene norme koje ste vi, dakle koje je Parlament iznjedrio kao reakciju na nedopuštena društvena ponašanja dakle u sferi počinjenja kaznenih djela i imamo procesne alate a to je Zakon o kaznenom postupku i drugi procesni zakoni ali ovo je temeljni, primarni zakon koji određuje te alate i tijelima koja provode postupak i strankama, dakle su, protiv kojih se provodi postupak, jedan balans a to je ono da oni što je i kolega Grbin rekao, da to je jedna maksima pravne teorije, veoma stara i dugačka, da je bolje više osoba dakle osloboditi a bili su krivi nego samo jednu osuditi koja nije kriva i to krivnjom pomanjkanja te ravnopravnosti u alatima koje stranke u kaznenom postupku imaju. Dakle ovo je Parlament pa je tu bilo i govora o nekim stvarima koje ne idu u ovu sferu ali meni je to sve razumljivo s obzirom da sam bio i u ovim klupama pa je to razumljivo. Ali no, sutra ćemo još ne raspraviti nego kod glasovanja ako se steknu uvjeti, dakle govoriti o nekim amandmanima. Ministarstvo pravosuđa nema problem prihvatiti sve amandmane koji su u funkciji što boljeg funkcioniranja naših tijela koje provode kaznene postupke i nekoliko amandmana od saborskih odbora ćemo uvažiti koji su u nomotehničkom smislu funkcionalni i korisni za provedbu ovoga zakona. Evo ja vam se zahvaljujem na pažnji. Hvala lijepa. Imamo dvije replika na vaše izlaganje. Prvo je uvaženog zastupnika Davora Vlaovića. Izvolite. **Vlaović, Davor (HSS)** Hvala potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvaženi državni tajniče, komentirali ste ove naše rasprave u kontekstu da smo svi za vladavinu prava, jednakost građana pred pravosudnim sustavom i da i u kontekstu ovoga zakona imamo poboljšanje i očekivanu učinkovitost u provedbi istog zakona. Imam podatak ako je točan da je broj predmeta koji su zaprimljeni kod kaznenih pa i kod građanskih sudova je iz godine u godinu u padu. Pa bi se dalo iz toga iščitati ili da su sudovi učinkoviti ili da nema kaznenih djela i da bi temeljem toga trebali imati povjerenje u pravosudni sustav pa i u provedbu zakona da su svi građani jednaki pred pravosudnim sustavom. Činjenica je da je mišljenje građana da baš i nije tako, da imate sve češće slučajeve i uzimanja zakona u svoje ruke, različite oblike samopomoći i nažalost i na taj način i počinjenja kaznenih djela ili zbog nepovjerenja nemamo investicije ili građani odlaze iz RH. Pa zbog toga smo i predložili tematsku sjednicu a ne da bi politizirali. Hvala. Hvala vam. Gospodine zastupniče, dakle nisam se referirao na vašu inicijativu, dapače, mislim da ona može biti samo korisna, ni u kojem slučaju štetna i inicijativa da se raspravi stanje u pravosuđu, da se u sudbenoj vlasti apsolutno je dobrodošla i ja osobno a niti Ministarstvo pravosuđa sigurno ne može imati ništa protiv toga, ali ja ukazujem na činjenicu da se ne može očekivati stopostotna učinkovitost ni u jednom društvenom segmentu, a i ovom segmentu osobito dakle, mi smo demokratsko društvo, Ustav je demokratski postavljen, mi prihvaćamo standarde demokratske EU-a, dakle dakle dajemo iste alate onome tko progoni i onome tko se brani, to je demokratski standard i od toga se ne smije odstupiti i u opasnosti da se ponekad nešto ne isprocesuira. Ali nikada ne smije biti namjera zakonodavca a to ste vi i nas koji koji vas servisiramo, da tu otvaramo pore ili da nekoga štitimo i ja nisam takve stvari u svojoj praksi kad sam pratio rad Parlamenta, a i kad sam u njemu sudjelovao i danas nikada prepoznao. Hvala Hvala. Slijedeća replika je uvaženog zastupnika Željka Lenarta. Izvolite. koja u biti je sve manje ta koja kreira zakone ili donosi zakone, u biti mi ih ovdje samo izglasavamo što naši građani jako dobro i vide, i ono što ispada da ova zakonodavna vlast postaje predmetom sprdnje u javnosti jer ispada da su zastupnici u Hrvatskom saboru jedni od najgorih vrsta političara, a u biti mi u najvećem dijelu ne možemo ni utjecati na ono što se donosi jer zakoni se uvijek pripremaju negdje drugdje, znači onaj koji ima izvršnu vlast, on priprema zakone. Tak koji ima izvršnu vlast ima i većinu u ovome zakonodavnom tijelu, tako da na neki način sama izvršna vlast ovdje donosi zakone kakve oni žele. A o trećoj vlasti sudbenoj, isto naši građani imaju jako loše mišljenje i nemaju više povjerenja u nju, da gledamo s ove političke strane, svjedoci smo kupovanja vijećnika u stvaranju većina, znači više nisu niti izbori koji su bitni kako će građani odlučiti jer uvijek netko kupi vijećnike i stvori sasvim drugu priče od koje su željeli naši građani. povjerenje u ove tri vlasti jako srozalo u očima hrvatskih građana, i da je to jedna od razloga isto zašto građani mlađi napuštaju RH i odlaze negdje gdje gdje su stvari bolje uređene nego ovdje jer jednostavno više ne vjeruju niti u sudstvo niti nas u Hrvatskom saboru, a bogami niti u izvršnu vlast koji predstavlja Vlada RH i ministarstva i ministri. Hvala. Juro (Promijenimo Hrvatsku)** Hvala vam na tome što ste mi dali šansu da vam odgovorim na ovim primjedbama. Dakle, ono što mogu reći svoje osobno promišljanje a to je jednu filozofsku definiciju prava a to je vječni pokušaj da se dosegne pravda. A ovo što govorite o ulozi saborskih zastupnika i Sabora u proceduri donošenja zakona, s tim se ja jednostavno ne slažem. Dakle, vi ako ste slušali dobro i raspravu i danas o ovome zakonu morali ste zapaziti da je to trajalo više više od godinu dana. Da je to prošlo niz razina kako izvan Sabora, tako i saborske odbore. Ja sam na nekoliko saborskih odbora branio ovaj zakon i neke druge zakone koji dolaze od Vlade i moram vam reći da sam doživio veoma dinamične rasprave na saborskim odborima, dakle od saborskih zastupnika. Tako i ovdje ali ne mislim da je potrebno voditi političke i saborske ratove oko nekih stvari u zakonima ako prepoznamo da su oni zaista jedna opća intencija i potreba za dobrobit sviju građana u RH. Govoriti univerzalno o problemima sudbene vlasti u odnosu na zakone, dakle mi ovdje odnosno vi, donosite zakone i dajemo alate svima. Kroz te zakone vi šaljete poruku i sudbenoj vlasti što se od njih očekuje. Kontrolirati ih ne možemo, to je jednostavno demokracija. Nastojati možemo, kritizirati možemo, stvarati tu interakciju između jedne i druge i treće vlasti i to je ono što se u demokracijama radi. Hvala vam lijepo.

br. 78. Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 85. Ustava Republike Hrvatske i članka 172. Poslovnika u vezi s člankom 190. Poslovnika Hrvatskoga sabora.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

Hvala lijepa. S time zaključujem raspravu, a glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.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

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 85. Ustava Republike Hrvatske i članka 172. Poslovnika u vezi s člankom 190. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Materijal je dostavljen u pretince. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo

Zahvaljujem predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi državni tajniče sa suradnicom, uvažene kolegice i kolege zastupnici.

postupku. Time se uz sadržajne izmjene pojedinih odredbi nastoji objediniti pravna regulacija postupka oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom odnosno protupravnom radnjom u jednom propisu. Intencija je predlagatelja da se objedinjavanjem ključnih odredbi koje se odnose na oduzimanje imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom u Zakonu o kaznenom postupku izbjegne neujednačenost u njihovoj primjeni te osigura puna i jedinstvena primjena ovih odredaba u praksi. Na kraju valja dodati i da postupak oduzimanja imovinske koristi kao adthezijski postupak prema mišljenju predlagatelja treba biti reguliran upravo u Zakonu o kaznenom postupku dok bi se pojedina pitanja koja se tiču ovrhe, raspolaganja sa oduzetim stvarima i slično a koja se ne odnose izravno na kazneni postupak i dalje trebaju regulirati posebnim propisima. U prvom čitanju prijedloga ovih zakona prihvatit će i podržati prijedloge raspravljenih konačnih prijedloga zakona sukladno zaključcima i mišljenja matičnih odbora i zainteresiranih odbora te pozdraviti donošenje jednog ovakvog zakonodavnog okvira za koji se nadamo da će poboljšati i ubrzati postupak sudovanja u kaznenim predmetima u RH. Hvala lijepa. S time zaključujem raspravu, a glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. **Jandroković,

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 85. Ustava Republike Hrvatske i članka 172. Poslovnika u vezi s člankom 190. Poslovnika Hrvatskoga sabora.